Имаме кворум – откривам пленарното заседание. Уважаеми народни представители, днес България се разделя с един от най-обичаните си талантливи и обаятелни актьори – Андрей Баташов.

Преминаваме към приетия дневен ред за настоящото извънредно пленарно заседание. Първа точка:

уважаема госпожо председател! От Парламентарната група на Коалиция за България възразяваме срещу включването в доклада за второ гласуване на допълнителен доклад, който според председателя на Здравната комисия представлява неразделна част от доклада за второ четене на измененията и допълненията на Закона за здравето. За всеки от народните представители е очевидно – от датите на внасяне на основния и на допълнителния доклад, че вторият е направен извън така че представлява сериозно нарушение на чл. 73 от нашия правилник. Тук става дума и за нещо друго. Изобщо е нарушена процедурата, която е регламентирана и в Конституцията, и в нашия правилник, за приемане на законите, в които това става на две четения. Най-малкото нарушение е, че предложенията, които е направила председателката на Здравната комисия, са извън срока, който е определен от Народното събрание за предложения за второ четене. Тук се прави нещо по-сериозно – прави се опит един законопроект да бъде приет само на едно четене, което е нарушение на българската Конституция. Ако проследите, с този допълнителен доклад се правят промени в Закона за здравното осигуряване, каквито промени не са обсъждани по време на разискванията по този законопроект при неговото първо гласуване. Оставям настрана и факта, че Законът за здравното осигуряване по неизвестни за мен причини, очевидно ясни само на мнозинството, в момента е отворен четири пъти Веднъж – по предложение на колегите от Синята коалиция, което е стандартната и законна практика; веднъж – през бюджета на Националната здравноосигурителна каса; веднъж – през републиканския бюджет; и, представете си, направо на второ четене – през Закона за здравето. Е, не е ли скандално промени в един и същи закон да се правят едновременно по четири други основни законопроекта – в Преходните и заключителните разпоредби? Това е скандално. Още повече, по-нататък ще вникнете и в същността на тези промени, които не са просто козметични. На практика обезсмислят основни принципи на здравното осигуряване. Те обезсмислят колективното договаряне, като приемат, че с едно постановление на министъра на финансите ще се определят обемите и цените на медицинските дейности – дейности, които са предмет на договаряне. Тогава възникна въпросът: защо изобщо е Националният рамков договор? Или въпросът, който задават лекарите: защо изобщо съществува Националната здравноосигурителна каса? С тези примери се опитвам да ви кажа, че промените, които се предлагат на едно четене извън правилника, в противоречие на Конституцията, касаят същностни сериозни проблеми – не са технически, редакционни или други. И ви заявявам, че ако вие допуснете до разглеждане извън правилата този допълнителен доклад, ние ще атакуваме закона пред Конституционния съд.

Докладът за допълнително гласуване е внесен в комисията и е приет от членовете на комисията. Доколкото имам информация, има решение на Конституционния съд, който определя, че броят на гласуванията се отнася само за пленарната зала. Така че в този смисъл допълнителният доклад касае законопроекта, приет на първо четене, и неизменна част от него – касае текстове, които са част от материята на измененията в законопроекта. Аз смятам, че Вашето изказване е само опит да саботирате приемането на закона, в никакъв случай няма да доведе до някакви трайни юридически последствия и връщане на закона.

квесторите, поканете гостите. Уважаема госпожо председател, не очаквам госпожа Дариткова да ме разбере, най-малкото защото тя е участвала в това нарушение на правилата в Здравната комисия, комисия, най-нормално е да поддържа същата версия, и очевидно, може би предвид на това, че не е юрист, но Ви обръщам внимание като на юрист, че в момента се прави опит с този допълнителен доклад и допълнение на закон на едно гласуване! Дариткова не може да разбере, че работата на Здравната комисия си касае Здравната комисия, но в момента, в който внесете и предложите за гласуване този допълнителен доклад, нали си давате сметка, госпожо Дариткова, че на едно четене ще бъдат приети промени в закон, които не са обсъждани на първо гласуване! Това е фрапантно нарушение на Конституцията! Това ще Ви докара многобройни неприятности, след като бъде отменен от Конституционния съд, защото ще бъде и основа за премахването на рамковото договаряне, което сте намислили за тази година. Освен това, аз недоумявам откъде му хрумва на мнозинството едновременно в четири други закона да прави промени в Закона за здравното осигуряване, и то за конкретни дейности, които касаят 2011 г. Разбирате ли в каква смешна ситуация поставяте пленарна зала четири пъти да правим промени по един невлязъл в сила закон, необнародван, които касаят едни и същи текстове? Ще видите същото направено по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ще го видите в Закона за бюджета, ще го видите в предложенията на колегите от Синята коалиция, и като капак капак – само на едно четене през Закона за здравето! Това е фрапантно нарушение на правилата и води до противоконституционност изобщо на приетия закон! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

действително Ви предлагам да обърнете сериозно внимание на възражението, което се прави, защото, уважаеми народни представители, това не може да е технология за изменение на такъв закон като Закона за здравното осигуряване. Госпожо Цачева, най-малко подложете на гласуване процедурното предложение за оттегляне на този допълнителен доклад въпросът е преди всички юридически. В § 97, госпожо Дариткова, на законопроекта, който е внесен за първо четене, що се отнася до този текст за промяна в Закона за здравното осигуряване, се визира един-единствен член от закона – чл. 59, и се предлага едно-единствено изменение – създаване на нова ал. 13. И това е обсъждано на първо четене. В този допълнителен доклад, който сега ни се предлага, се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване, които обхващат чл. 15, чл. 19, чл. 53, чл. 55, чл. 55д, и някъде към края има и промяна в чл. 59, ал. 3. Нищо от това не е обсъждано на първо четене. Това са фундаментални промени в Закона за здравното осигуряване. Кой, по какъв начин може да защити такъв подход? Това е недопустимо от всяка гледна точка и по принцип и от гледна точка на правилата за приемане на първо и второ четене на законопроекти, категорично, госпожо Цачева, настоявам да не допуснете обсъждането на този допълнителен доклад. Намерете подходящата форма, но сте длъжна да го направите. Правите ли процедурно предложение за оттегляне на допълнителния доклад?

че в нашия правилник са разписани правилата за второ гласуване на законопроект, който е приет на първо гласуване. За съжаление има практика, която е установена и от предходни народни събрания – преди доклада за второ гласуване да е внесен за обсъждане и гласуване в пленарната зала, същата комисия да приема допълнителен доклад. Случаите са не един и не два и аз в момента не бих могла да изброя по памет, но всички вие сте наясно, че има такива. Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, госпожо председател. Категорично възразявам по начина, по който водите заседанието. Трябва да се спазва Конституцията, която предвижда, че законите се приемат на две четения, и всякаква практика в отклонение от Конституцията ще води до противоконституционност, независимо дали от предишното, от по-предишното или отпреди 15 събрания, или от настоящото. Въпросът е принципен и Вие като председател на Народното събрание не може по никой начин да пренебрегвате норми на Конституцията с позоваване на някаква практика, така че Ви моля да спазвате Конституцията, защото практиката, независимо от кое Събрание, не е повод да се нарушава Конституцията! И аз Ви моля само едно – да спазвате Конституцията като председател на Народното събрание! ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Миков. Заповядайте, господин Пирински. Госпожо председател, безспорно сте права. Има практика за внасяне на допълнителни доклади, но няма практика допълнителен доклад да прави промени в закон. Допълнителни доклади са се налагали, когато именно се е отлагал текст за допълнително разглеждане, за внасяне за уточнения и т.н. Тук става дума за нещо изключително съществено, фундаментални, основни норми на Закона за здравното осигуряване, които са от най-спорните. И то такъв начин да ги допуснете за обсъждане и гласуване е абсолютно, наистина противоконституционно. И нямате никакво основание да черпите, никакво основание, от някакви мними предходни практики. Не допускайте нарушение на Конституцията! Във Ваши ръце е. Първото Ви задължение е да съблюдавате спазването на Правилника, а Правилникът изисква спазване на Конституцията! Започваме по основния доклад за второ гласуване. Докато стигнем до § 16 ще се произнеса каква ще е съдбата на допълнителния доклад. Заповядайте, госпожо Дариткова. „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето № 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г.” Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването на основание чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага на второ гласуване следния проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението, което комисията подкрепя.

Предложението е прието.

По § 3 има предложение на народния представител Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 3, 5 и 6. Предложението е оттеглено по т. 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3, който става § 4: „§ 4. § 4: „§ 4. Член 9 се изменя така: „Чл. 9. (1) Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който се подпомага от заместник-директор. (2) Директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването. (3) Директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, призната медицинска специалност, квалификация по здравен мениджмънт и три години стаж след придобиване на специалността. специалността. (4) Директорът на регионалната здравна инспекция се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 10, ал. 3. (5) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение на директор на регионална здравна инспекция, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. (6) Заместник-директорът на регионалната здравна инспекция заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от директора на съответната регионална здравна инспекция. (7) Заместник-директор на регионална здравна инспекция може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, призната медицинска специалност и с квалификация по здравен мениджмънт.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7 съгласно доклада.

Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по: 1. държавен здравен контрол; 2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения; 3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения; заведения; 4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза; 5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; 6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване; 7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението; 8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво; 9. лабораторни анализи и изпитвания; 10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти; 11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти; 12. методическа, консултативна и експертна помощ; 13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве; 14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве; 15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област. (2) Регионалните здравни инспекции съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности. (3) Наименованието и броят на дирекциите в общата и специализираната администрация на всяка регионална здравна инспекция, техните функции и числеността на персонала в тях се определят в правилник, издаден от министъра С правилника по ал. 3 министърът на здравеопазването може да възложи на определени регионални здравни инспекции дейности, които се изпълняват на територията на няколко области или на територията на цялата страна.”

Параграф 6 –предложение на народния представител Геновева Алексиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7: „§ 7.

от: 1. държавни такси; 2. глоби и имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления, издадени от директорите на регионалните здравни инспекции, постъпили по сметката им; 3. други източници. (3) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват за: 1. осъществяване на контролна дейност; 2. профилактика на незаразните болести, и надзор на заразните болести; 3. създаване, поддържане и водене на регистрите по този закон и по други закони, възложени на регионалните здравни инспекции; 4. лабораторни анализи и изпитвания;

Параграф 7 – предложение на народния представител Станка Шайлекова.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 81, който става § 89 и който комисията подкрепя.

за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 9: „§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 1 след думата „контрол” се добавя „по чл. 15”;

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 9 съгласно доклада.

§ 9: „§ 9. В чл. 15 ал. 2 се изменя така: (2) Държавен контрол за спазване на изискванията за защита на населението от въздействието на йонизиращи и нейонизиращи лъчения се възлага от министъра на здравеопазването на избрани от него здравни структури, съоръжени с необходимата апаратура и обучен състав, както и на НЦРРЗ.” Комисията

Държавната политика по опазването на общественото здраве и държавният здравен контрол на територията на съответната област се осъществяват от РИОКОЗ.” В чл. 15 въобще не е казано за какъв държавен контрол става въпрос. Нека си остане досегашният текст. Главният държавен здравен инспектор би трябвало да запази правомощието си да осъществява държавния здравен контрол, а не само да се ограничава по чл. 15. Няма никакъв смисъл.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа, вносителят коректно е предложил да отпадне Държавна агенция за младежта и спорта, защото вече такава няма, и да се замени от министъра на физическото възпитание и спорта. Вие току-що, уважаеми дами и господа народни представители, приехте да си остане „Държавна агенция за младежта и спорта”, а да не се приеме „министърът на физическото възпитание и спорта”. Аз гласувах против, защото смятам, че от доста време няма Държавна агенция по младежта и спорта. Само че не зная защо вие приехте да си остане Държавната агенция за младежта и спорта в този закон и отхвърлихте предложението на вносителя? Това направихте, скъпи ми колеги, да сте живи и здрави! Благодаря.

Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 8, така както е по доклада.

Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец – посочва ЕИК. Уведомлението може да се извърши и по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.” 2. В ал. 2 думите „три месеца” се заменят с „един месец”.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, както е по доклад.

които са във втория доклад, които не касаят здравното осигуряване и са минали съответно на първо и на второ гласуване, няма проблем да бъдат прогласувани тук, за да останат само така наречените параграфи, които са за здравното осигуряване. Обръщам се към опозицията: ако имат възражения да ги изразят, ако не – просто да вървим, тъй като те са минали съответно на първо и второ четене и просто са включени в Допълнителния доклад. Ако има възражения, моля, изкажете ги тук на трибуната. Благодаря.

Уважаеми колеги, преценявайте сами. По принцип целият Допълнителен доклад е извън реда, който е предвиден в нашия правилник. По текстовете, които визира колегата Иванов, става дума само за нарушаване на правилника. С текстовете, които касаят промените в Закона за здравното осигуряване, се нарушава и Конституцията в частта, в която казва, че законите се приемат на две четения. Тоест ние казахме, че не подкрепяме нарушаването и на Конституцията, и на правилника, затова сме против, но ако приемете да се гласуват и да се обсъждат текстовете, които просто нарушават правилника, ще нарушите само правилника, иначе ще нарушите и Конституцията.

предложение на народния представител Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28: „§ 28. Член 46 се изменя така: „Чл. 46. За издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”

Предложението е прието.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 33, който става § 34: „§ 34. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 в изречение първо след думите „лекуващия лекар” се добавя „или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация”. 2. Алинея 4 се изменя така:

изменя така: „(4) Изолация и лечение на болни от заразни болести извън посочените в ал. 1 може да се осъществяват в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар

електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват 0 Hz (Xepцa ) – 300 Gz (Гига Херца), излъчвани от стационарни източници, като телевизионни и радио предаватели, антени на цифрови телевизионни предаватели и клетъчните антени, това е много които не са работна среда, но в които периодично или постоянно пребивават хора. (3) Контролът върху този вид лъчения се осъществява с периодичен мониторинг, като се правят и безплатни измервания по искане на граждани в едномесечен срок. Измерването се извършва при максимална мощност на излъчвателя по методика, определена от международната агенция за защита от нейонизиращи лъчения в присъствието на лицето, подало искането. (4) Всеки гражданин има право да получи информация за нивата на съответните честотни спектри за местата, в които пребивава. За целта Регионалните здравни инспекции организират електронна страница с банка данни за технически показатели за излъчващите обекти. (5) В процеса на съгласуване със здравните органи собственикът на всеки такъв обект изпраща задължително на електронен носител в НЦООЗ и РЗИ технически данни за излъчвателя. Тези данни съдържат:

кадастрална скица със схема на изчислената хигиенно-защитна зона (сканирана) в хоризонтален разрез на ниво терен и напречен разрез на хигиенно-защитната зона около излъчвателя в съответствие с оста на най-близко отстоящата сграда до до кулата, пилона или сградата, на която е монтиран излъчвателя. Върху хигиенно-защитната зона се посочват еднаквите нива на облъчване, очертани като линии, отстоящи една от друга на всеки 10 метра в посока отдалечаване от излъчвателя. (6) Не се допуска монтирането на излъчвател върху по-ниска от околните сгради, ако разстоянието между тази сграда и съседните сгради попада в рамките на хигиенно-защитната зона на този излъчвател. (7) Не се допуска монтирането на излъчватели на нейонизиращи лъчения на разстояние по-малко от 500 метра до детски градини, училища, лечебни заведения, домове за възрастни хора и хосписи. (8) Не се допуска монтирането на антени на телекомуникационни оператори върху улични стълбове за осветление или стълбове за поддържане на контактната мрежа на градски транспорт. (9) В случай че разстоянието по ал. 7 е нарушено или е допуснато неизпълнение на ал. 8, собствениците на излъчвателите са длъжни да ги демонтират за своя сметка срок от 30 дни след установяване на нарушението. При неспазване на този срок общината ги демонтира за сметка на собственика.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ:

председател. Уважаеми колеги! Предложението, което сме внесли, е в резултат на факта, че настоящата нормативна база в България, отнасяща се до защита на населението от вредното въздействие на нейонизиращите лъчения, е безвъзвратно остаряла и не отразява фактическото състояние на нещата, а нивото на облъчване на хората с нейонизиращи лъчения в момента е около 1500 пъти по-високо в сравнение с облъчването от естествените източници преди години. Този проблем е световен. Той не е само за България, поради което и Световната здравна организация на основание на резултатите от Международен проект за изследване влиянието на електромагнитните полета върху човешкото здраве препоръча на страните членки на СЗО да регламентира здравната закрила на населението от тези полета чрез национални закони, като дори предложи образец на такъв закон. За здравния ефект от облъчването на хората с нейонизиращи лъчения в рамките на Европейския съюз са проведени изследвания по осем програми. Резултатите потвърждават Тревожни факти се описват и същевременно се дават указания от Комисията на европейските общности в Брюксел от 1 септември 2008 г. в Доклада на Комисията за прилагане препоръките на Съвета от юли 1999 г. за определяне нивата на облъчване населението с електромагнитни полета, и втори доклад през 2002-2007 г., в действие, от Европейската комисия, Главна дирекция „Защита здравето на потребителите” и дирекция „Обществено здраве и оценка на риска” и много други. Същите позиции са отразени в резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. Световният научен свят изобилства от публикации. което се съобщава, са силно тревожни факти по отношение на вредното въздействие на нейонизиращото лъчение върху различните човешки органи. В много страни като Германия, Франция, Финландия, Русия се предприемат специални мерки за защита на подрастващите от въздействията на нейонизиращите лъчения. В Гърция всички антени на телекомуникационни оператори, монтирани в близост до училища, болници и др., работят с 60% намалена мощност. В различните страни от Европейския съюз са приети различни периодики за мониторинг на излъчвателите на нейонизиращи лъчения, но там те се спазват безусловно, за разлика от България. Въведеното изискване в това, което предлагаме, е всеки гражданин на страната да има право на непосредствен достъп до техническите показатели на излъчвател на нейонизиращи лъчения, отговаря на постановките в Закона за защита на околната среда и практически се гарантира с настоящите допълнения, които ние се опитваме да направим. Мога да ви дам и други медицински доказателства в подкрепа на нашето предложение. Например – през 1990 г. д-р Нийл Чери е направил анализ на вредите от електромагнитното лъчение и публикувал доклад, според който ниските електромагнитни честоти са най-вероятни причинители на рак, а високите са само „възможен” канцероген. През юли 2001 г. Здравният отдел на Калифорния предоставя публично доклад, в който като рискове за здравето от такова облъчване са посочени: левкемия при децата, където ефектът е по-силен, тъй като при тях костите са все още недоразвити, и при възрастни – рак на мозъка, склероза и опасност от спонтанен аборт. В израелския град Натания през 2004 г. е проведено изследване относно връзките между заболяването от рак и облъчването от антените на операторите. Резултатите от него показват, че случаите на тумори са 4.15 пъти повече при хората, живеещи в близост до базова станция, в сравнение със средното ниво за целия град. Такива изследвания са правени във Франция, Испания, Египет, Полша, Австрия и са установили по-леки здравословни проблеми като главоболие, гадене, безсъние, високо кръвно налягане дори при хора, живеещи до сто метра от базовите станции на операторите. Всичко това го казвам, за да стане ясно, че има здравно основание в предложението, което ние правим за изменения в закона. Забележете, в становището, което беше представено в Комисията по здравеопазването от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се казва, цитирам: „Да се има предвид, че в международен мащаб няма окончателно заключение от гледна точка на степента на вредно въздействие на тези полета.” Няма окончателно становище не дали са безвредни или вредни, няма окончателно становище относно степента на вредното въздействие. Това, което ние сме предложили със забраната за монтиране върху детски градини и около детски градини, училища, лечебни, здравни и социални заведения, не само че се подкрепя от 74% от българските граждани, съгласно проведеното изследване на Националния център за изследване на общественото мнение, но то е, уважаеми колеги, и в този учебник който се нарича „Увод в безжичните комуникации”. Има цяла глава, която е озаглавена „Разстоянието до антената – основен предпазен фактор”. Предполагам, че голяма част от вас ще се въздържат при гласуването, но

господин Шарков, много благодаря за научния доклад, който изчетохте, изчетохте, само ще кажа, че това няма нищо общо със Закона за здравето. Разбирам, че това е тема, по която могат да се правят много популистки изказвания като народозащитници, но предложенията, които внасяте, освен да въведат по-голям хаос, няма да направят нищо друго. Не мога да си представя как практически си представяте безплатно да бъдат правени замервания по искания на граждани в срок от един месец. Няма как да се случи!

В Закона за устройство на територията също са регламентирани условията за изграждане на базовите станции и въвеждането им в експлоатация. Има Наредба № 21, която регламентира правилата за изграждане на мобилните далекосъобщителни мрежи и съоръжения, където подробно са описани и хигиенно-защитните зони и условия, на които трябва да отговарят базовите станции. В едно сте прав необходимо е да се направи Регистър на базовите станции, като в този регистър трябва да бъдат вписани всички параметри на базовите станции. Необходимо е те да бъдат

колеги! Уважаема госпожо Георгиева, казахте, че в България има други закони, които регламентират всички тези неща. Аз ще Ви кажа как те се спазват. През 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бившият министър е тук – министър Гагаузов,

Специалистите от Строителния контрол са забранили на „Мтел” да ползва 322 от изградените си базови станции, да прекратят дейностите по строителството на нови осем такива. На „Глобул” е забранено да оперира с 225 от съществуващите обекти и да спре монтажа на започнати нови десет. Оператор „Вивател” трябва да прекрати ползването на 126 от базовите станции, които притежава, и да спре строителството на новите девет обекта.

Разбирате ли колко е защитено българското население?! Да се казва, че това се използва за популизъм, както искате го приемайте, но българските граждани в момента не са защитени по никакъв начин от всички щуротии, които си правят тези оператори, защото те си правят каквото си искат! На територията на страната има една-единствена референтна лаборатория, която смятате ли, че може да обикаля, да проверява всички тези станции и да осъществява контрол? Защо не защитим поне децата, както са защитени в Гърция?!

Не е въпрос на съобщения и телекомуникации, не е и въпрос толкова на технически параметри, а става въпрос за здравето на българските граждани. В този закон затова има място за тази тема! Вероятно мнозина от вас знаят, други не: Пловдивската община се възпротиви остро на разполагането на такива станции в близост до детски градини, училища и други подобни заведения. Административният съд не прие аргументите на Пловдивската община, защото липсват достатъчно законови изисквания за това. Това е причината, за да не се приемат основателните опасения, че здравето на хората не е защитено. За всички нас е ясно, че

с необходимия кворум да монтират антена на покрива на своята жилищна сграда, без това да зависи от най-близко стоящите, които са против, тези антени излъчватели ще бъдат монтирани там. Как са защитени техните права? – Никак! За една шепа жълти стотинки те са готови да се подложат на риск на това все още недостатъчно изследвано за здравето явление.

ако българското правителство и съответните ведомства искат да проследят какви са степените на излъчване и мощностите на излъчване на тези базови излъчвателни станции, могат да го направят, не е много сложно. Вярно е, че трябват пари за това. Във всеки един момент обаче ще може да се контролира всяка една базова станция на мобилните оператори какви мощности излъчва и как влияе това на гражданите, а не да се правят хаотични периодични измервания. Примерно, месеци след подаването на сигнала от гражданите, за това време естествено се пренастройват мощностите, в които излъчват съответните базови станции.

на министър-председателя господин Борисов междуведомствена група е извършила анализ на европейските практики при изграждане и експлоатация на базови станции от наземни подвижни мрежи и е изготвила доклад, в който са залегнали следните предложения: „1. Да бъдат изготвени конкретни предложения за промяна в действащото законодателство - това, което сме внесли, е промяна в действащото законодателство – с цел осигуряване на по-стриктен контрол върху базовите станции в процеса на тяхното проектиране, изграждане и функциониране. 2. Да се даде изискване самите мобилни оператори да извършват собствен мониторинг и да информират населението, за да се изгражда доверие. 3. Мобилните оператори да бъдат задължени да ползват съвместно инфраструктурата за предоставяне на електронен съобщител.” Това, което виждаме в момента, са различни мобилни оператори върху една жилищна сграда с по четири антени върху четирите краища на сградата. „4. Създаване и поддържане на публично достъпна електронна база данни към Министерството на здравеопазването.” Това е доклад до министър-председателя с дадени препоръки от септември 2009 г., а сега е ноември 2010 г. Нищо от това не е направено.

Благодаря, господин председател. Не мога да отговоря на репликата на господин Шарков, защото там нямаше противоречие с това, за което за което пледирах аз. С удоволствие ще отговоря на репликата на господин Иванов, защото това, което говори той, не е истина. Това е – извинете за израза, ще го сложа в кавички – една опашата лъжа, която той изрече оттук. Винаги в своя съзнателен живот

Тук видимо обаче има раздвояване на личността на господин Иванов, който веднъж пледира в една посока, когато е в опозиция, а когато е в управлението, пледира в друга посока. Чудя се дали за това няма някакви други причини?!

Уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване с един-единствен мотив.

Тук 73% казват „за” монтиране дори върху самите детски градини! Това е класически пример за разминаване между обществените очаквания и това, което вие правите в пленарната зала.

По § 38 има предложение на народния представител Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 39: „§ 39. В чл. 74 се правят следните изменения:

който става § 40 със следната редакция: „§ 40. Създава се чл. 82а: „Чл. 82а. Със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната община.” изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 48 съгласно доклада на комисията.

Предложение на народния представител Геновева Алексиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 29а, който става § 30 със следната редакция: „§ 44. Създава се чл. 101а: „Чл. 101а. (1) Срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя в наредбата по чл. 101, ал. 7 в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността. (2) При дефинитивни състояния, посочени в наредбата по ал. 1, при които няма възможност за пълно или частично възстановяване на работоспособността, степента на трайно намалена работоспособност се определя пожизнено. (3) При множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни състояния, срокът на решението за степента на трайно намалена работоспособност се определя по реда на ал. 1.”

Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 110, който става § 117: „§ § 48: „§ 48. В чл. 108 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 абревиатурата „РЦЗ” се заменя с „регионалната здравна инспекция”. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се изпращат по електронен път, при условията Има ли желаещи за изказване?

Създава се чл. 112а: „Чл. 112а. Съобщаването на решенията на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации - НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността, се извършва по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление, а освидетелстваното лице и осигурителите се уведомяват с писмо с известие за доставяне.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 8 в редакцията по доклада на комисията.

създава се изречение второ: „Директорът на регионалната здравна инспекция е председател на съвета.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Съветът по ал. 1 включва един представител на регионалната здравна инспекция, директорите на лечебните заведения за болнична помощ, на центъра за спешна медицинска помощ

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 117 по доклада на комисията.

Заявлението по чл. 170, ал. 1 и уведомлението по чл. 171, ал. 2 може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.”

Има предложение на народния представител Десислава Атанасова за § 102. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от правилника.

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „и координира” се заменя с „координира и контролира”. 2. Създава се ал. 2: „(2) Министърът на здравеопазването упражнява контрол за дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването върху висшите училища, лечебните

няма. Подлагам на гласуване § 63 по доклада на комисията.

предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 88 да се отхвърли. ПРЕДСЕДАТЕЛ

1. Създава се нова ал. 3: „(3) Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българският фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на здравеопазването информация за: за: 1. вписване и заличаване на лица от регистъра на съответната съсловна организация в 30-дневен срок от вписването на промените в регистъра; 2. наложените административни наказания на членове на съответната съсловна организация в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление.” 2. Създават се ал. 4, 5 и 6: „(4) Съсловните организации по ал. 3 предоставят при поискване информация на Министерството на здравеопазването относно придобита от членове на съответната съсловна организация специалност по чл. 178, ал. 2. ал. 2. (5) Всяка година до 31 януари, както и при поискване, Министерството на образованието, младежта и науката и висшите училища предоставят на Министерството на здравеопазването информация

до 31 януари, както и при поискване, институциите в системата на професионалното образование и обучение изпращат в Министерството на здравеопазването информация за лицата, придобили професионална квалификация по медицинска специалност.” няма. Подлагам на гласуване § 64 в редакцията му, съгласно доклада на комисията.